I prelazimo na točku 18. - Konačni prijedlog Zakona o audiovizualnim djelatnostima, drugo čitanje P.Z. BR. 656 Prijedlog akta ste primili u pretince.

Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti zakon? Da. Riječ ima državni tajnik doktor Jadran Antolović. Izvolite. **Antolović, Jadran** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Naime, Konačni prijedlog Zakona o audiovizualnim djelatnostima je po prvi puta zakon koji će urediti kompleksan dio audiovizualnih djelatnosti i želim istaći da smo najveći dio prijedloga koje ste u prvom čitanju dali za poboljšanje ovoga zakona uvažili osobito one dijelove koji su bili usmjereni na poboljšanje sastava Hrvatskog audiovizualnog vijeća sa predstavnicima visokih učilišta iz područja audiovizualnih djelatnosti, predstavnici hrvatske kinoteke, hrvatskog filmskog saveza kako bi se ojačala upravo sa svim subjektima koji sudjeluju u kreiranju audiovizualnih djelatnosti. Također, smo uvažili i primjedbe i prijedloge za poboljšanje odredbi o raspodjelo sredstava i načinu uključivanja i vezivanja proračunskih i izvan proračunskih izvora osobito onih gospodarskih djelatnosti koje obavljajući tu djelatnost koriste audiovizualna djela. Dakako, to su kao prvo javna televizija i komercijalne televizije, a potom i sustavi poput nepokretnih i pokretnih telekomunikacijskih mreža gdje već danas imamo situaciju da distribuiraju jedan dio audiovizualnog stvaralaštva. Zakon je u cijelosti na neki način koristio dobru praksu u Europi i to ne samo u nacionalnim kinematografijama, odnosno stvaralaštvima, nego i ona koja postoji u okvirima međunarodnih tijela koja potiču audiovizualno stvaralaštvo poput …/Govornik se ne razumije./… Evo toliko. Stojimo na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala lijepa poštovani kolega državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite poštovani kolega. **Selem, Petar (HDZ)** Kolegice i kolege, vrlo kratko. Odbor je na svojoj 36. sjednici razmatrao Konačni prijedlog Zakona o audiovizualnim djelatnostima kao matično radno tijelo. Predstavnici predlagatelja iznijeli su razloge zbog kojih i dio prijedloga i primjedbi prihvaćen. Dio prijedloga i primjedbi koji su bili iznijeti prigodom prvog čitanja. Posebno se osvrnuli na prijedloge što ih je Ministarstvu kulture i Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu uputilo Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. Sudionici rasprave prihvatili su objašnjenja, a prema kojima primjedbe i prijedlozi ugrađeni u konačni prijedlog zakona predstavljaju dobru europsku praksu u području audiovizualnih djelatnosti, a također znači jaču zastupljenost predstavnika struke u upravnim tijelima sustava koji se predlaže ovim zakonom u odnosu na prvobitni prijedlog. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o audiovizualnim djelatnostima. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za raspravu. Nitko se vidim ne javlja. Dakle, zaključujem raspravu.